Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sjednicu. - Prijedlog kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća Sukladno članku 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prijedlog je akta dostavio Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora. Molim predsjednika Odbora, gospodina Emila Tomljanovića da uzme riječ. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 49. sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine prijedlog kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća koji je Odboru za pravosuđe Hrvatskoga sabora uputio predsjednik Vrhovnog suda 27. studenoga 2006. godine, a prijedlog je utvrdila proširena opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. studenoga 2006. godine. Uvodno utvrđeno je da Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 11. travnja 2006. godine, pokrenuo postupak kandidiranja za izbor jednog člana Državnog sudbenog vijeća budući da je članica DSV-a Mirjana Rigljan odlukom Hrvatskoga sabora od 13. ožujka 2006. godine razriješena dužnosti člana DSV-a radi imenovanja na dužnost predsjednice Županijskog suda u Zagrebu. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora u skladu s člankom 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i člankom 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u postupku izbora člana Državnog sudbenog vijeća ovlašten je zatražiti od predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske pokretanje postupka kandidiranja za člana Vijeća. Odbor je primio prijedloge kandidata za člana DSV-a od Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrđene na proširenoj općoj sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrdila je prijedlog tri kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća sljedećim redom: 1. Ante Galić, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske sa 35 glasova, 2. Mladen Turkalj, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske sa 31 glasa, 3. Igor Periša, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske sa 29 glasova. Svi prijedlozi nalaze se u privitku ovog izvješća. Zadaća je Odbora za pravosuđe da na temelju zaprimljenih prijedloga utvrdi da li predloženi kandidati ispunjavaju uvjete za izbor u Državno sudbeno vijeće kako bi se sve kandidate koji ispunjavaju uvjete sukladno članku 3. stavku 7. Zakona predložilo Hrvatskom saboru na odlučivanje. Nakon provedene rasprave i uvida u predmetne kandidature, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 8 glasova za usvojio sljedeće zaključke: 1. Predlaže se predsjedniku Hrvatskoga sabora da u dnevni red 23. sjednice Hrvatskoga sabora uvrsti točku izbor člana Državnog sudbenog vijeća, i 2. Za izbor člana Državnog sudbenog vijeća predlažu se Hrvatskom saboru tri predložena kandidata ovlaštenog predlagatelja, jer je utvrđeno da svi ispunjavaju uvjete za izbor.